sledbeniku Mirjane Marković da nas ovde naziva terijerima, da govori o nekakvom razdoru da mi mrzimo ljude iz Republike Srpske. Što to dozvoljavate? Što kažnjavate mene i moje kolege, a ovo ne kažnjavate? Sada vas pitam – kako sada to? Koji to aršin vi koristite kada vodite ove sednice? Ja sam vam skrenuo pažnju. Pravite se ludi. Ajde, ako hoćete da vodite stvarno kao što ste počeli, nastavite.Gospodin Komlenski je govorio pre svega o nečemu što nije na dnevnom redu. A, o čemu je govorio,

povredi Poslovnika, sećate se. Zbog toga ste se javili. Zaboravili ste u međuvremenu zbog čega ste se javili. Majko mila?Vi ste zaboravili da ste se javili o povredi Poslovnika.Toliko o mojoj toleranciji što sada ne kažem član 103. da vam oduzmem vreme, jel baš vas briga za Poslovnik. Ali, dobro.Znači nećete da se izjasnimo.Lazoviću jeste li hteli po Poslovniku? ali sam mislio da odustanem, pošto je moj kolega ukazao na to ali ću ja drugi član biti primoran da reklamiram, član 108. red na sednici. Dakle, molim vas, prosto nije u redu da se ovako obraćate kolegi Jovanoviću, nije u redu da ovo sankcionišete, ukazali ste mojoj koleginici Perić Diligenski, izrekli ste joj opomenu, i očigledno mislite da je ovo važno, mene ste upozorili kada sam govorio i dajte onda, pokažite to i ne dozvolite da ide, da me andriraju ove rasprave i sa druge strane, vas molim pošto eto smatram da to možda spada ovaj član 108. da ne budete na ovaj način uvredljivi prema drugim kolegama. **Ana Brnabić** U redu gospodine Lazoviću, da li vi niste čuli da Aleksandar Jovanović nije znao o čemu i šta sam ga pitala o čemu da se izjasni, što znači da nije znao uopšte o čemu priča čovek. **Radomir Lazović** Samo sekund, to prosto nije tačno.

Jevđić** Predsednice, trebate da podsetite kolege da smo mi danas ovde zato što je veći deo kolega iz opozicije zakazao ovu sednicu

proizašlo iz volje vladajuće većine i mi iz JS, ne možemo da kažemo da smo zadovoljni predlogom ovog zakona, jer JS, pre svega radi doprinosa demokratije i mogućnosti da se čuje i druga strana, glasaćemo za donošenje ovog zakona. Smatramo da su izbori bili regularni, da je narod glasao kako je želeo, da je svako dobio onoliko koliko je zaslužio,a ukoliko je ta politička stranka prepoznata i prihvaćena od strane građana. Ono što želim da pojasnim našim građanima je da i naglasim da su opoziciji ispunjeni svi uslovi koje su tražili, uslovi za fer političko nadmetanje postoje, transparentnost postoji, osim ovih izmena zakona u skupštini je aktivna radna grupa za unapređenje procesa, koju čine ne samo poslanici, već i predstavnici organizacija civilnog društva, i svako slobodno može da bira da li želi da učestvuje na izborima ili ne.Zašto neki ne učestvuju, da li se plaše da ponove neuspeh iz decembarskih izbora, ili postoji neka druga matematika u to ne bih ulazila, ali mislim da treba da pokažemo efikasnost, jer ljudi koji će praktično raditi na primenama i implementaciji ovog zakona, imaju mnogo posla, a tu mislim na ljude koji rade u Ministarstvu lokalne samouprave, a JS nije za ograničavanje nijednog prava, uvek smo pozivali na jedinstvo i složen pristup složen pristup kada je interes naših građana u pitanju, mi ćemo glasati za ovo rešenje, jer njegove efekte ćemo imati prilike da vidimo vrlo brzo.Verujem da će građani politiku na izborima, koju vodi vladajuća većina i da će imati razumevanja pogotovo oni građani koji će biti ograničeni pravom glasanja i mi smo ove promene doneli radi unapređenja šireg društvenog dijaloga, a pre svega imajući u vidu u kojem stanju je trenutno i svet i Srbija i mislim da nam je jednistvo i sloga potrebno više od svega, i zato molim sve kolege da eto pogotovo kolege koje su danas zakazale ovu sednicu, ispoštuju ovaj visoki dom i nas koje učestvujemo u ovoj raspravi. Zahvaljujem.

primarno ću se u ime SPS, obratiti građanima Srbije, na temu izmena i dopuna Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.Istina je da su ove izmene na predlog opozicionih kolega, posledica dugih razgovora, nimalo prijatnih u određenim trenucima, ali na moje veliko zadovoljstvo civilizovanih u velikoj meri.Razumela sam i nivo vaše tolerancije i vašu težnju da se pre svega javna diskusija dovede u red, uopšte u ovoj sali i ovom visokom domu razgovaramo na način na koji je to primereno narodnim poslanicima. U prilog tome jedna ovakva izmena zakona koja nije po volji SPS, i ne samo SPS,

glasati za ove izmene zakona.Ono što hoću da uradim jer smatram obavezom da uputim jedno javno izvinjenje svim građanima koji će biti obuhvaćeni jednom ovakvom izmenom Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, i ja istina ne znam koliko tih ljudi ima, i taj ćemo broj nadam se, videti kada resorna ministarstva obave svoj posao.Ovo jeste u dobroj meri nepravda prema njima, ovo jeste u dobroj meri gest koji mogu smatrati i preagresivnim u odnosu prema njihovim elementarnim ustavnim pravima, jer mi ne znamo pod kojim okolnostima su ljudi u proteklih manje više skoro godinu dana, ali ajde 11 meseci bili prinuđeni, hteli, izabrali da se presele iz jednog grada u drugi, ne uzimajući u obzir okolnosti pod kojima se to dešavalo, odlučili smo da im uskratimo pravo da glasaju po adresi novog prebivališta.Ova nepravda će se svakako u skladu sa našim dogovorom ispraviti za neki period koji je ispred nas, ali danas kao vladajuća većina činimo jedan ustupak koji nije mali, ne da bismo razrešili kako se to često čuje u medijima i to imam obavezu da to kažem, bilo kakvu političku krizu, jer političke krize nema. Postojala je jedna kriza ponašanja u ovom visokom domu.Zahvaljujem se čak i kolegama iz opozicije sa kojima smo razgovarali zato što smo zaista razgovarali uprkos razlikama na jedan način koji je u dobroj meri bio civilizovan. Nekako se smirila atmosfera u ovoj sali. To je dobra poruka za građane Srbije i to je dobra poruka za sve dane koji su pred nama, a Boga mi, i za sve izazove koji su pred Srbijom.O fantomskim biračima o kojima se ovde priča, o nekakvim prejudiciranjima nekih situacija, ja niti želim da se time bavim, niti niti mi vaspitanje ne dozvoljava da na taj način analiziram bilo šta. Sedamnaestog decembra desili su se izbori koji su okončani. Imamo sve moguće izveštaje. Ne bih više tumačila bilo koju rečenicu, bilo koga od nas koji sedimo u ovoj sali.Najsrećnija bih bila kada bih mogla da pogazim svoju reč, da pogazim vreme koje smo potrošili svi zajedno razgovarajući o izmenama ne samo ovog, nego i nekih drugih zakona o kojima još uvek traje razgovor i doći će na dnevni red i da kažem ono što bi mi bilo vrlo šarmantno i bilo bi vrlo pitko – evo neću da glasam za ove izmene, jer je to nepravda prema ovim ljudima. Ne, ovim ljudima. Ne, kao SPS odgovorno ćemo postupiti, glasati za izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku uz jedno veliko izvinjenje građanima Srbije, koje će ovakve izmene tretirati i donekle ugroziti. Hvala vam.

Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane će glasati za predložene izmene i dopune Zakona, ne zato što smatramo da su one dobre, ne zato što smatramo da su one neophodne. Naprotiv, naše mišljenje je da je ovo jedan neodgovoran predlog.U razgovorima koje smo imali u prethodnim danima videli smo da se vrlo često predlozi temelje ne na bilo kakvim dokazima, ne na bilo kakvim činjenicama, nego na strahovima i sličnim vrlo neuhvatljivim pojmovima. Što reče Dejan Đurđević na sastanku, jedino nam je falio neko da saljeva strah i olovo ne bi li se taj strah nekako odagnao.Međutim, postoji nešto što nas ipak opredeljuje da glasamo za ovo. To je viši cilj koji imamo pred sobom, a to je stabilnost u državi. Ja bih voleo da mogu neodgovorno da kažem neću glasati za ovo zato što mi to zabranjuje moja pravnička, ova ili ona struka itd. voleo bih da sam u takvoj poziciji. Na moju veliku žalost nisam. To je otprilike i razlika među nama. Lako je raditi za državu ono što voliš i ono što ti prija. Na ovakvim stvarima se pokazuje kome i kako je stalo do države, kada mora da proguta ne žabu, nego žabetinu zarad nečega što je viši cilj, a to jeste nekakva politička stabilnost, barem na partijskoj sceni ove zemlje ako ništa drugo.Čuli smo fantastične dokaze o tome šta se dešavalo u prethodnom periodu, između ostalog i to kako su neki ljudi iz Beograda preseljeni, gle čuda, na Zvezdaru, koja je isto u Beogradu, da bi glasali na izborima koji se održavaju u Beogradu, jer je time broj glasača u Beogradu ostao isti ali je napravljena prevara. Sada vi vidite da tu jednostavno nikakvog ozbiljnog razgovora nema, kao što nema razgovora ni sa onima koji danas drže ovde govore zapaljive i tribinaške, a ne razumeju, politički ne razumeju jer su politički nepismeni, da su im izbori za dvadesetak dana i manje od toga, da imaju kandidata za gradonačelnika na tim izborima, koji evo nije ni u sali. Onda će im ponovo neko drugi biti kriv za to što će na tim izborima da dožive debakl. Nekim ljudima će ovim izmenama i dopunama biti otežano glasanje na izborima, neki ljudi će biti faktički onemogućeni da glasaju na izborima.To će biti posledica ovih zakona kojih smo svesni. Ali, zbog nečega što za nas jeste najvažnija, to jeste reč i dogovor, za razliku, evo i sada kada pogledam ovu listu govornika vidim da nekima to ništa ne znači, barem ne da traje duže od ne znam koliko sekundi, nano sekundi već, u svakom slučaju i bez obzira na to svesni smo te činjenice, ali ćemo zato što je to zahtev, ultimativni zahtev opozicije podržati ovo zakonsko rešenje.Na kraju želim da se obratim članovima, simpatizerima i glasačima SNS. Pobeđivali ste i pobeđivali smo godinama unazad. Ni jednu pobedu nam nisu dozvolili da proslavimo onako kako se pobede slave. Svaku su pokušali da oskrnave, svaku su pokušali da upropaste. Svaku pobedu koju ste vi svojim radom postigli, svaku pobedu koji ste postigli zahvaljujući politici predsednika Vučića, verom i poverenjem u njega, oni su pokušali da ospore, da bi time sakrili svoju nesposobnost, svoj nerad, svoje neznanje.Poštovani neznanje.Poštovani dragi prijatelji, vi ste sada već obišli na hiljade domaćinstava, razgovarali sa hiljadama ljudi, održali hiljade štandova, ne viđate svoje porodice danima, mesecima. Ja vas samo molim da izdržite još ovih dvadeset dana koliko nam je ostalo, a onda baš onako kako kažu – po njihovim uslovima da ih pobedimo nikada ubedljivije, da vide da nikakvi uslovi ne mogu da zamene to što nemaju politiku, to što nemaju ideje i to što nemaju lidera, kao što mi imamo lidera, predsednika Vučića. Nema zamene za to. I mogu da donose kakve god hoće zakone. Pobeda da bude naša. Da izdržimo još ovo što nam je ostalo, da odradimo u kampanji i da ubedljivo, ubedljivo pobedimo. Živela Srbija.

Uvažena predsednice Skupštine, koleginice i kolege narodni poslanici, Predlog zakona o dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku je privremeno rešenje za jedan deo utvrđenih nepravilnosti koje su pratile izbore 17. decembra 2023. godine.Ovaj zakon predstavlja dobar ali nedovoljan korak u vraćanju poverenja građana u birački spisak i izborni sistem uopšte. Ovim Predlogom zakona ne obrazuje se komisija za kontrolu biračkog spiska, niti se ovim zakonom propisuje obaveza objavljivanja biračkog spiska po biračkim mestima u svim jedinicama lokalne samouprave.

zakonom se privremeno i jednokratno popravlja stanje u biračkom spisku koji je 17. decembra 2023. godine kompromitovan, a tu tvrdnju posebno ističemo kada su u pitanju izbori koji su sprovedeni u Novom Pazaru.Postoji određena rezerva kada je u pitanju primena ovog zakona u pogledu ostvarivanja uvida u birački spisak kako bi se izvršila kontrola da li je rešenje predviđeno ovim zakonom i sprovedeno na pravi način.Jedan kako je tu rezervu moguće otkloniti jeste da se ovim zakonom ovlaste ovlašćeni predstavnici izbornih lista republičke, gradske i opštinske izborne komisije, ali i njihovi članovi da mogu vršiti proveru biračkog spiska.Ovaj zakon ukoliko bude usvojen Ustavni sud treba da uzme kao argument za donošenje odluke da izbori u Novom Pazaru koji su održani 17. decembra 2023. godine, nisu bili zakoniti i da se hitno pristupi održavanju novih izbora u Novom Pazaru, ali i svim lokalnim samoupravama u kojima su izbori održani 17. decembra 2023. godine.Stranka Sandžaka izražava spremnost da pruži šansu ovom Zakonu sve rezerve i zamerke, jer nam je namera da doprinesemo da se oteti suverenitet vrati građanima. Posebno nam je stalo da lokalni izbori i birački spisak u sandžačkim opštinama Tutinu i Sjenici budu sprovedeni u demokratskom duhu lišeni svih malverzacija i nepravilnosti kao i da rezultati tih izbora na najbolji način oslikavaju političko raspoloženje građana, uređen birački spisak bez fantomskih birača poput slučaja u Novom Pazaru je osnovni preduslov toga.Kada toga.Kada su u pitanju tačke dnevnog reda koje se odnose na izbor članova odbora Narodne skupštine, naglašavam da manjinske političke stranke, SDA Sandžaka i Partija za demokratsko delovanje jedine nisu zastupljene u odborima Narodne skupštine. Smatramo da tu grešku treba ispraviti.Potrebno je svim političkim strankama, a naročito svim političkim strankama manje brojnijih naroda, bez obzira da li su vlast ili opozicija, omogućiti jednaku dostupnost svih mehanizama za aktivan parlamentarni rad i delovanje. Nama u ovom trenutku to nije omogućeno i to možemo slobodno tumačiti kao određen vid diskriminacije.Pored poslanici političkih stranaka nacionalnih manjina mogu obrazovati poslanički klub sa tri narodna poslanika. Hvala. Hvala vam.Reč ima Stefan Janjić. **Stefan Janjić** Hvala.Ja ću se držati tačke dnevnog reda, pošto ne volim da me opominju. Probaću ukratko da građanima dočaram nelogičnosti ovog predloga i razne paradokse do kojih će dovesti. Pretpostavljam da je to razlog zašto SNS nije svojim potpisima podržao ovaj predlog.Pre svega, smatram da ovaj Predlog zakona nije u skladu sa Ustavom, zato što član 197. Ustava predviđa zabranu retroaktivnosti, osim ukoliko postoji opšti interes. Ja ne vidim ovde opšti interes u tome.Povećanje poverenja građana u tačnost jedinstvenog biračkog spiska. Pretpostavljam da je opšti interes bilo moguće bolje definisati, kao sprečavanje budućih izbornih krađa. To bi bio pravi opšti interes i tako nešto se može podržati.Ima puno nelogičnosti. Neustavno je odvajanje aktivnog i pasivnog biračkog prava po osnovu prebivališta na određeni dan. Toga nema nigde u svetu, uglavnom se pasivno i aktivno biračko pravo odvajaju po broju godina, kao što je, recimo, u SAD, gde je neophodno da kandidat za predsednika ima 35 godina.Problem godina.Problem je jedan paradoks koji može da se javi, a to je da imate na primer ljude koji sada neće imati biračko pravo posle 3. jula 2023. godine, recimo, neće imati prebivalište u nekoj od opština, a podržali su listu svojim potpisima i ta lista je proglašena. Pošto je uslov da imaju aktivno biračko pravo, ne znam da li ćete oboriti sad te izborne liste u tim opštinama.Još jedan je problem, što se ne odnosi na celu teritoriju Republike Srbije, što takođe nije u skladu sa Ustavom, već se odnosi samo na one opštine i gradove gde će se održati izbori 2. juna ove godine, tako da on ima leks specijalis odredbe i samim tim prestaje da bude opšti akt, već postaje pojedinačni akt.Nestala je i komisija sa izvršnim ovlašćenjima. Ja se sećam da smo se to dogovorili na sastancima i ta komisija je trebala da ima izvršna ovlašćenja i da izbriše silne one ljude koji su prijavljeni na adresama sa brojem nula, pošto je Srbija jedina zemlja na svetu koja ima adrese sa brojem nula. To nisam nigde video.Ovim video.Ovim se ne rešava problem fantomskih birača uopšte. Evo, navešću jedan primer. Adresa: Prešernova 41 na Voždovcu, upisan je 51 birač, od toga 49 su državljani 49 su državljani Bosne i Hercegovine, Republike Srpske. Svi oni tamo rade i svi oni su članovi i funkcioneri SNSDA Milorada Dodika i DNS Nenada Nešića, koji je ministar sigurnosti BiH. Svi oni će imati pravo glasa, zato što su prijavljeni tamo pre 3. juna 2023. godine i ovo neće moći da se reši ovim zakonom.Kad se ovo bude izglasalo, fantomi će i dalje moći da glasaju, samo što nas ovaj put ne čeka Arena, već mnogo bolja organizacija izbornog inžinjeringa i izborne krađe i ovog puta neće biti članova "Srbija centra" da uhvate lopove u krađi, pa eto prilike da neki koji su preuzeli zaslugu za otkrivanje Arene možda stvarno uhvate SNS u krađi, koja će se sigurno desiti 2. juna.Za kraj, meni je sad iskreno mnogo teško palo što gospodin Jovanov mora da proguta žabu.

predsedavajuća, poštovane koleginice i kolege, Predlog ovog zakona nakon usvajanja izmene Zakona o lokalnim izborima predstavlja drugi popravni ispitni rok, ako tako mogu da kažem, da bi se dobila prelazna ocena za izbore koji su već zakazani i da na tri-četiri nedelje od održavanja izbora, u svakom slučaju nakon raspisivanja, menjamo izborno zakonodavstvo, kako bismo omogućili da, s jedne strane, vlast ima pokriće zato što će određene, ako tako mogu da kažem, kredibilne opozicione stranke učestvovati, a naravno, oni će imati pokriće zašto učestvuju na ovakvim izborima.Postoji i treći subjekt, međunarodna misija, o kojoj ću takođe nešto reći naknadno.Ovaj dijalog koji ste vodili, postavlja se pitanje o čemu se uopšte razgovaralo? Razgovaralo se o poštovanju zakona, odnosno o nepoštovanju zakona. Da li je propisano na koji način treba da funkcioniše Javni medijski servis? Da. Da li su propisana pravila korišćenja, konzumiranja, ako tako mogu da kažem, privilegije nacionalnih frekvencija? Jeste. Da li se poštuje? Ne poštuje se. Da li je neko sankcionisan? Nije sankcionisan. Šta želite izmenama zakona tu da popravite?Dalje, li građani imaju Ustavom zagarantovano pravo da budu informisani, i to ne na bilo koji način? Imaju pravo. Da li su informisani? Nisu na pravi način informisani. Da li je neko sankcionisan? Nije sankcionisan.Po Zakonu o prebivalištu, koji je u stvari kršenje Zakona o prebivališta, jeste uzrok koji dovodi sada do ovakvih poteza da od tri nedelje od održavanja izbora, što ne znam da li se negde desilo, ali dobro, smo po mnogo čemu prvi, pa i ovo sigurno će se uklopiti u taj mozaik da ćemo biti prvi i po ovome. Sigurno će se to negde izučavati kao se pitanje kako smo mi uopšte došli do ovoga da u toku izbornog procesa menjamo izborno zakonodavstvo. To sigurno nije od Boga i sigurno da je neko rukodelovao ovde i da posle tri i po decenije od kako je dopušteno, ako tako mogu da kažem, a dopušteno je zato što su se vlasti tada protivile političkom pluralizmu da posle 35 godina, sada slobodno mogu da kažem na osnovu ovih poteza da je ovo suton demokratije, znači, nešto što jeste predvorje kraja demokratije.Šta je demokratija na koju se svi ovde zaklinju, a najviše vlast? Demokratija podrazumeva pravila. Demokratija podrazumeva procedure koje treba da budu poznate svima unapred. U najvišem smislu treba da štiti pojedinca od drugih, a treba da ga štiti i od države, od institucija, od zloupotreba zato što država raspolaže silom.Da li su ta prava zagarantovana? Pa, nisu zagarantovana. U prvom redu izborno pravo građana na izbor, na slobodu izboru jeste prekršeno. koji imaju bilo kakav vid ili oblik zavisnosti od vlasti najpre nisu bili slobodni da biraju da li će uopšte glasati, da li imaju slobodu da glasaju ili da ne glasaju, a ako moraju već da glasaju, ajde da vidimo i za koga ćeš glasati. Sada smo došli u novu fazu koja u stvari predstavlja uzrok zbog kojeg danas razmatramo izmene ovog zakona, da neki pojedini građani, naravno, ne svi, nemaju mogućnost ili pravo da biraju slobodu da biraju gde će glasati, čak ni gde će biti prijavljeni sa prebivalištem.Kada govorimo o tom Zakonu o prebivalištu, ljudi, pa da se podsetimo. Pa, da li je moguće da je sporno u našem društvu, čak i u našim institucijama, čak i od strane najviših državnih organa, čak i inokosnih organa, da je sporno da neko može da ima jedno prebivalište po zakonu? Pa, promenite zakon, pa predvidite da može da ima više prebivališta i onda to ne bi trebalo da bude sporna činjenica.Znači, zbog zloupotrebe Zakona o prebivalištu mi smo došli u ovu situaciju da menjamo Zakon o jedinstvenom biračkom spisku, a Zakon o jedinstvenom biračkom spisku nije uzrok. Dakle, zloupotreba Zakona o prebivalištu. A ko je zloupotrebljavao? Pa, onaj ko ga sprovodi.Dakle, službenici koji treba da provere da li neko ispunjava uslove

koga od nas prisutnih da se prijavi i službenik to zloupotrebi i kaže – evo, pored Ane Brnabić na toj adresi živi još 20, 30, kako ih većina ovde zove, fantomskih birača. Nisu to fantomski birači, to su birači koji su zloupotrebom prava na prebivalište i tog zakona dobili dobili mogućnost da budu prijavljeni na nekoj adresi, pitanje je da li oni svi uopšte znaju.Šta je posledica ovih pregovora koje ste vodili? Posledica je i međunarodna misija. Ljudi, mi smo došli u situaciju da posle 35 godina političkog pluralizma imamo međunarodne misije koje razmatraju, prvo, imali smo za prošle izbore međunarodnu misiju u Kralja Milana, nismo svi prisustvovali tim sastancima i nismo u tome učestvovali, kao pripremu za izbore. Drugu misiju je vodio gospodin Dačić, kao predsednik Skupštine tada, u ovoj zgradi, i sada posle izbora imamo ponovo međunarodnu misiju, koja takođe traži od nas.Skandal je i za mene poražavajuće kao građanina ove zemlje da na tim sastancima ili čak ne na sastancima, čak i da nije na sastancima, da se uopšte vode sa ambasadorima bilo kakve konsultacije po pitanjima, unutrašnjim pitanjima. I izborno zakonodavstvo, izborni proces i sva pravila koja uređuju taj proces, jesu unutrašnje političko pitanje. Ona su propisana Ustavom, propisna su sistemskim zakonom i mi sada pravimo izuzetke od tih pravila.O samoj dopuni zakona, sada se ipak pristaje i predviđa, dakle, to je kao neka opšta norma koja će važiti za ubuduće za sve izbore, da morate da biste imali aktivno i pasivno biračko pravo, da morate imati najmanje šest meseci prebivališta u određenoj jedinici lokalne samouprave. Međutim, ako se ne spreči zloupotreba Zakona o prebivalištu, onda će neko se prijavljivati pre šest meseci, prijaviće se u mesecu nakon toga, i opet ćemo imati zloupotrebu. Šta time rešavamo? Ako se neko prijavio na nezakonit način mesec pre izbora, znači, moći će da se prijavi i sedam meseci pre izbora.Sada imamo specijalnu odredbu koja se tiče samo izbora za 2. jun ove godine, gde sada se razdvaja aktivno od pasivnog biračkog prava i čak taj rok jeste gotovo 12 meseci, odnosno, tamo jul 2023. godine. Dakle, oni koji su nakon tog datuma promenili prebivalište, neće moći da glasaju. Kolege su ovde govorile, čak i iz opozicije, iz vlasti, su govorili da sigurno ima građana koji su na zakonit način i sa zakonitim namerama promenili prebivalište, biće uskraćeni, ne da glasaju, moći će da glasaju, ali će morati da odu u onu lokalnu samoupravu odakle su došli, ako su promenili prebivalište i bili pre toga u Srbiji.Izuzetak sada na ovaj izuzetak jeste što e odbornici, odnosno kandidati za odbornike ne podležu ovom ograničenju i sada oni će moći kao pasivno biračko pravo će moći da koriste bez obzira na ta ograničenja.Dalje, bez obzira što je ovaj predlog potpisala grupa opozicionih poslanika, ovo jeste zajednički predlog vlasti i dela te opozicije. Dobro, vi to i ne krijete, nije nije moguće ni sakriti. Rečeno je da je to rezultat nekih pregovora koji su vođeni, podsetili smo se kako su to tekli, da ste potrošili vreme, i to malo vremena što je bilo od izbora 17. decembra do juna, do održavanja izbora, znači, pola godine gotovo se vode neki pregovori, simulira se neki dijalog i na kraju smo došli do ovog, kako bih rekao, rešenja koje ništa ne rešava.Mi ćemo ponovo imati pregovore kada ovi izbori prođu. Ponovo ćemo imati i prigovore na izborni proces, ponovo ćemo imati međunarodnu misiju, ponovo ćemo razgovarati o izbornim uslovima. Dakle, to su sve razlozi zašto ne treba prihvatiti ovaj predlog i sada je kasno da se bilo šta promeni.U prilog ovog obrazloženja zašto ne treba prihvatiti ovaj razlog, priložio bih diskusiju gospodina kolege Milenka Jovanova i priložio bih diskusiju koleginice Paunović, koji su naveli razloge, u stvari, zašto pristaju da glasaju za ovaj razlog, a to bih mogao ja da pridružim ovom obrazloženju kao razloge zašto ne treba glasati. Hvala vam na strpljenju.

slušao sam pažljivo i kolegu od prekoputa, slušao sam mnoga ovde izlaganja i nameće se sledeće pitanje – a što vi donosite ovaj zakon? Pošto sam zaista zatečen i iznenađen sam ovim lažnim busanjem u prsa i pričom o savršenim izbornim uslovima kako je sve fenomenalno, ne postoje fantomski birači, nije niko premeštan, sve je idealno, sve je odlično i onda još kažete kao vrhunac cinizma, bacite kolegama iz opozicije koji su ovo predložili u lice tu prljavu krpu i kažete im pa, vi ste ovo predložili i mi ćemo vas pobediti pod vašim uslovima.Pa, što donosite ovaj zakon ako je sve u redu? Slušao sam malopre ovde kako ništa nije se desilo, sve je bilo idealno i fenomenalno. Pa, šta će vam ovo onda? Čemu onda izveštaj MUP koji smo dobili? Ja vas pitam, zbog toga što ste jako suptilno oćutali ovu raspravu, prećutali ste dogovor koji imate sa delom opozicije na osnovu razgovora, tzv. pregovora, tajnih, zatvorenih, naravno. Prećutali ste činjenicu, ovde je govoreno niko se nije premestio. Evo, imamo izveštaj iz MUP Srbije ovde, samo da čujete neke od brojeva, kolega, Čukarica,

Čukarica 1590, Novi Beograd 2400, Palilula 2200, Rakovica 1087, Savski venac 516 samo, Stari grad 608 itd.Onda itd.Onda vi tvrdite, drznete se ovde da kažete – ma kakvi, to ne postoji. Neka su neki od ovih ljudi potpuno legalno promenili prebivalište, to je jako mali broj i to pokazuju i brojevi za kasniji period.Ono što vi nećete da priznate, od 2018. godine vršite nelegalno protivzakoniti transfer, organizovan, birača iz opština Srbije u gradove, najviše u Beograd, a ne samo isključivo iz Republike Srpske, kako ste rekli.Kako ste to rešili? Nikako. Šta je sa onima koje ste nakon izbora u decembru, koje ste pokrali, počeli da vraćate u matične opštine isto organizovano da bi nastavili, recimo, da koriste socijalnu pomoć itd? Sada će po ovom predlogu zakona oni da se vrate u Beograd, da glasaju na ovim izborima 2. juna. I to treba da vam kažemo, čisto da znamo o čemu pričamo.Dakle, ponovo vraćate one koje ste ispisali i na taj način zadržavate nelegalno upisane građane koji, ponavljam, nemaju zakonsko pravo da glasaju na lokalnim izborima, na lokalnim izborima.Šta je sa nadzorom, o kojem je koleginica Tepić ovde pričala? Ne postoji izvršni nadzor nad ovim zakonom, ne postoji izvršni nadzor nad promenama jedinstvenog biračkog spiska. Ono što vi nudite je nadgledanje, ili da se izrazim precizno, stavićete papir pred kolege iz opozicije i pred CRTA na sto, na tom papiru će biti izvod iz jedinstvenog biračkog spiska i onda će oni da se nadgledaju, znači, nagnuće se napred i gledaće u papir. To ste im omogućili.Šta ste im omogućili na medijima, u RTS-u? Ništa. Šta ste omogućili građanima Srbije, da zaustavite plaćanje glasova, kapilarne glasove i pritisak na zaposlene u javnim, ali i privatnim preduzećima? Ništa, nula. Šta ste uradili povodom činjenice, što su potvrdile i domaće i međunarodne posmatračke misije, a i vi, time što ćete glasati za ovaj predlog zakona, da su neki ljudi u MUP-u, SNS-u i Ministarstvu za državnu upravu organizovano, nelegalno prekrajali, kako volite da kažete, u stvari, krali izbore, ljude koji nemaju pravo da glasaju na lokalnim izborima?Da li je iko odgovarao? Da li je jedna krivična prijava procesuirana a mnogo smo ih podneli? Samo do 2022. godine, po dokumentima koje je MUP, koje ste vi kontrolisali, koji i sad kontrolišete, preko 44 hiljade birača je pomereno bez ikakvog osnova. Mi što smo tražili i što tražimo, a što će vas sačekati, gospodo, neće pobeći od vas, verujte. Mora se uzeti ceo spisak. Mora se videti ko je upisan posle 2018. godine 1. januara. Mora se videti gde primaju platu, plaćaju porez, gde se leče, gde im deca idu u obdanište. Mora se otići i na adrese, ali ne samo policajac, pošto ste se to pokazalo da ne funkcioniše, već komisija u kojoj će biti predstavnici ove Radne grupe, recimo. To mora da se uradi.Ako to ne uradimo, a nećemo uraditi pošto nema vremena i nema političke volje vlasti da bilo šta promeni do 2. juna. To je sada jasno i vrapcima na grani. Samo se pravite da vam nije jasno, jer ostaje Cicko? Ko je Cicko? Predsednik Opštine Sokolac koji je prijavljen, pazite sad, pre 3. jula 2023. godine Cicko prijavljen i Cicko će opet da glasa na Vračaru 2. juna, gospodo. Eto vam ga, a ima mnogo, hiljade Cicka i mnogih prijavljenih i kod vaših Mandića i kod vaše ekipice, da ne pričam o trafo-stanicama i ostalim mestima.Sad ćete i ove što ste ispisali sa trafo-stanice da vratite u trafo-stanicu po slovu ovog predloga zakona. Koji je proizvod želje da se nešto pokuša u nemogućim uslovima u kratkom vremenskom roku? Ja to mogu da razumem, a pitate se sada u sebi, pošto na glas ne smete, a koji je to vremenski rok? Četiri dana, poštovane kolege, ostaje za uvid u birački spisak koji se zove – nadgledanje, bez izvršnih ovlašćenja i bez mogućnosti promene. Toliko ste ostavili velikodušno građanima Srbije da zaštite svoje osnovno pravo i da sačuvaju od ove zemlje, koju ste zarobili, Republiku. To ste ostavili. Četiri dana. dana uvida, zatvara se birački spisak, 3. jul 2023. godine, kad se zatvorio birački spisak? Prvog decembra. Pet meseci. Svaka vam čast. Ovo će biti neverovatno.Ja znam kome pričam. Ja vas pozivam da ustanete kolega Jovanov i kažete šta imate, ste, i time završavam, malopre u vašem izlaganju pokazali šta je suština svega ovoga. Suština svega ovoga i hvala vam, gospodine Jovanov, što ste to pokazali građanima Srbije jeste upravo ono što ste rekli, parafraziraću dobićemo vas na uslovima koje ste vi tražili i niste nam da li nijednu veličanstvenu pobedu, svaku ste ukaljali našu proslavu. Ja vam kažem, kada ostvarite jednu poštenu pobedu, prvi ćemo vam čestitati. Do tada nećete nas se otarasiti i nikad uspeti nećete u daljem pljačkanju i uništavanju ove države. Hvala.

Poštovana predsednice, poštovani narodni poslanici, poštovani predstavnici medija, poštovane dame koje vode stenogram i niko ih nikad ne pominje, a mislim da su one jedini pravi arhivari ovog vremena. Verovatno se ne bih javljala za reč da nisam naišla na nešto što je meni bilo jako neobično, a to je neka kumulacija funkcija poslanik – predsednik Skupštine. Pažljivo sam pročitala vaš predlog, poštovana predsednice, i rekla bih da ste bili neprecizni.Prvo, nije mi jasno, mnogo ste zamaglili situaciju ovim zakonom. On je bitan. Zaboravili ste da ispod tog zakona postoji još četiri, pet vrlo bitnih odluka koje se donose i o kojima nismo danas raspravljali. Recimo, u Predlogu odluke Narodne skupštine Republike Srbije, a koju je podnela poslanička grupa Marković Palma, vi niste stavili rečenicu – ukoliko Narodna skupština prihvati da se ovaj predlog razmatra po hitnom postupku. Znači niste ga planirali po hitnom postupku.Drugo, u petoj stavci ste napisali nešto što je meni gramatički prilično nejasno, budući da je usvojen Zakona o rodnoj ravnopravnosti, o rodno senzitivnom jeziku. Napisali ste ovako, podneli ste: skupština Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama koji je podnela predsednika“. Podnela predsednica ili podneo predsednik. To je ono što je ispravno. Mislim, taj zakon je stupio na snagu, a primenjuje se za 11 dana, od 21. maja, tako da bi bilo lepo da budemo oprezni i pažljivi prema tome.Takođe, mislim da se kroz ovaj dokument ili predlog zloupotrebljava član 157. Član 157. Poslovnika kaže da bi trebalo imati načelni pretres ili šta već, pošto je ovo vaš dokument, za međusobno uslovljena rešenja i koja su međusobno povezana. Ja sam fizičar, ali niđe veze sa Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku i ostalim kadrovskim promenama koje pravite. To je prvi deo.Znate li zašto mi je ovo neobično? Verovatno ne bih reagovala da je to bilo koji narodni poslanik, ali to ste vi i vi ste predsednik Skupštine. Očekujem i operativnost i pismenost, a bez želje da vas uvredim, prosto verujem da vam to neko drugi sastavlja.Sledeća stvar koja predstavlja okruženje rada ove skupštine jeste hitnost. Sve ste nazvali hitnim. Čekate poslednji trenutak da biste nešto uradili. Ja ne znam koliko vi živite u realnom sistemu, ali ja dolazim iz potpuno realnog sistema, ne iz laboratorijskog. Narod ovo gleda i narod se pita šta je to vama hitno. Mi možemo da prihvatimo da je ovaj zakon jako bitan i jako hitan. Međutim, zakasnili ste u njemu, u svemu ste zakasnili, sve ste radili u poslednjem trenutku.Međutim, vi koristite član 167. tako što manipulišete njime. Pročitaću vam član 167. kada smete hitno da zasedate. Po hitnom postupku može da se donese zakon kojim se uređuju pitanja i odnosi nastali usled okolnosti koje nisu mogle da se predvide, a ne donošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po život i zdravlje ljudi, bezbednost itd. Ja ne vidim da su ove personalne promene hitne i ne znam zašto to sebi dozvoljavate. Ako je hitno to je sad, a ne za dva, za tri, za pet meseci. Rastezanje od pet meseci, osim jedne tačke, ništa ovde nije hitno. Naravno da nije hitno donositi odluke o izborima, članovima, zamenicima itd.Na šta smo sveli rad Skupštine? Da ne možete da se dogovorite kako će vaš predsednik Aleksandar Vučić da raspodeli vaše funkcije.Molim vas, vas, predsednice Skupštine, član 106. stav 3. kaže da je isključivo zabranjeno bilo kakvo dobacivanje bilo kom poslaniku. Molim vas da ga upotrebljavate i kod opozicije i kod pozicije. Znači, potpuno je nekorektno bilo šta dobacivati, jer sam ovde sedela i sedim uredno i nikome ništa nisam dobacila.Dakle, ja sad postavljam pitanje hitnosti, bilo čega što ste uradili. Vama je jedino hitno da postavite nove poslanike, jer mi možemo sada da otvorimo ovde otvorenu učionicu ili prostor za poslanike koji na svakoj Skupštini polažu zakletvu. Prošlo je pet meseci od izbora i još uvek imate poslanike koji polažu zakletvu i koji se pomeraju na crti zato što niste uspeli da se dogovorite oko raspodele funkcija. Naravno, to je moja lična percepcija, ali mogu da vam kažem da narod podjednako isto to gleda.Neću trošiti vreme više od onog koje je zakonsko. Ja hoću da vas podsetim na tu tu zakletvu koju ste položili, a položila je i jedna gospođa narodna poslanica, da smo se obavezali da radimo po Ustavu i po zakonu. Ja iskreno da vam kažem 31 godinu radim u učionici i očekujem da atmosfera bude kao u učionici, vi ste neki učitelj ovde i predsednik Skupštine. Bilo bi lepo da ovi ljudi ne govore, nego da slušaju, jer ih narod gleda.Samo da vam kažem, prosek ljudi koji predstavljate jeste 30.000. Znači, 250 poslanika predstavlja 30.000 ljudi. Mislim da ste odgovorni prema svojih 30.000 ljudi. Ja sam odgovorna prema mojim. Prema tome, molim vas da prosto uredite rad Skupštine, da nema dobacivanja, da nema međusobnih razgovora, da se čujemo međusobno, ako želimo da radimo u nekom pozitivnom duhu.Aristotel je davno rekao, a Ajnštajn je preuzeo i može da vam budu dosadni, mogu da vam budu dosadni citati intelektualaca, ali je rekao sledeću stvar: „Ne radite ništa, ne govorite ništa i budite ništa.“ Za 12 godina toliko ste obesmislili rad ove Skupštine da je ja nijednom nisam uključila. Ja čak i ne znam vaša imena i ne interesuju me. Vi ste narodni poslanici koji predstavljaju narod. Nemojte zaboraviti, narod vas gleda, narod vas plaća i narod će vam na kraju... Tako je, ja se tako i ponašam, tako se i ponašam bez želje da komuniciram sa poslanicima.Hvala vam na pažnji, hvala vam na ovome što ste me saslušali i hvala vam što me niste prekidali i nadam se da ste shvatili da je sve ovo bilo u okviru teme.Znači, vaš dokument i hitnost uopšte ne odgovaraju ovom ovom zasedanju. Hvala lepo.

Poštovane kolege, poštovani građani, usvajanje izmene Zakona o biračkom spisku ima jedan jedini cilj i to je da sada ispadne da ispunjavate zahteve opozicije i da ste baš izašli u susret opoziciji, a u stvari prikrivate vaše malverzacije i izborni inženjering i već planirate nove.Zanima me, kako smo uopšte došli u ovu situaciju i ko je odgovoran za haos koji je nastao sa promenama prebivališta u kojem su učestvovali i Ministarstvo za lokalnu samoupravu i Ministarstvo unutrašnjih poslova?Problem poslova?Problem je što je ova izmena zakona oročena samo za ove lokalne izbore, pa se pitam šta je bilo prethodnih godina, čak od 2018. godine i šta će se dešavati na nekim budućim izborima? Nastaviće se praksa promene prebivališta, selidba iz opštine u opštinu u izborne svrhe, nastaviće se krađa i neregularni izborni uslovi.Kako se desilo da se zakoni menjaju u toku izborne kampanje, tri nedelje pred izbore? Birački spisak se zatvara 17. maja i ima četiri radna dana da se spisak očisti. Da stvarno želite da se poboljšaju izborni uslovi, uradili biste to mnogo ranije.Šta ćemo sa nasiljem na svakom koraku? To moram da pomenem zato što je danas u mom komšiluku, u centru grada, naoružana grupa ili maskirani kriminalci sa metkom u cevi, obračuni kriminalnih grupa, ne znam šta se tu desilo, prebijen je profesor u školi, otkačio se ringišpil, muž izboo ženu, to su vesti koje imamo sada ova dva, tri dana. Dokle mislite da će ovaj narod to sve da trpi?Ništa se nije promenilo, jer se najviše plašite slobodnih i demokratskih izbora. Na tim izborima biste izgulili i vlast i slobodu. Sigurna sam da će i to brzo doći, mnogo brže nego što očekujete.

Hvala.Poštovane građanke i građani Srbije važno je da znate da predloženim zakonom o izmenama i dopunama tog zakona neće biti promenjen izborni inženjering, neće se zaustaviti migracije birača i neće se sprečiti upotreba upotreba biračkog spiska kao alatke za prevaru.Da probam da vam to i objasnim. Problem biračkog spiska se pominje u 11 ODIHR-ih izveštaja. On se pominje i u Rezoluciji Evropskog parlamenta koja je donesena nakon izborne prevare i krađe koju smo dokazali i mi iz opozicije i ljudi iz nevladinog sektora, ali i međunarodni posmatrači koje je Vlada čiji ste vi bili predsednik, gospođo Brnabić, pozvala u Srbiju.S tim u vezi, želim da građanima skrenem pažnju na neke citate iz tih ODIHR-ih izveštaja. konačni izveštaj iz 2020. godine, gde na strani 11. se kaže da je radna grupa formirana kako bi izvršila reviziju biračkog spiska uz učešće Organizacije civilnog društva, praktično okončala mandat, a da nije uradila ništa. Traži se detaljna provera biračkog spiska. U sledećem ODIHR-ovom izveštaju iz 2022. godine se konstatuje da niste pozvali ni ljude iz Civilnog društva u tu radnu jeste li meni nešto rekli? Gospođo Brnabić, ako bi ste mogli, vidim da nešto drugo radite i poštujem, ali postoji nekoliko poslanika od kojih ne može da se govori sa ove strane.

se konstatuje da radna grupa za kontrolu biračkog spiska nije u članstvo uvrstila ni one ljude iz civilnog sektora. Na kraju se kaže da je neophodna potpuna revizija biračkog spiska.Znate zašto su važne 2020. i 2022. godina? Zato što su statističari utvrdili da je u tom periodu u birački spisak upisano bez prava 46.660 građana. Ništa što ovaj zakon tretira neće promeniti činjenicu i svi ti ljudi će ponovo glasati.Važno je zbog građanki i građana da podsetimo da birački spisak nije postao ovakav nekim čudom, nego da je to plod kontinuiranih aktivnosti koje nisu mogle biti sprovedene bez MUP-a i bez Ministarstva za lokalnu samoupravo, zbog čega je pravni tim stranke „Slobode i pravde“ podneo krivičnu prijavu protiv dva ministra koja su se u međuvremenu negde zarotirala, ali još uvek su u vladi.Isto tako smo podneli krivične prijave protiv ljudi, bivših rukometaša, Nebojše Jovanovića i Vladimira Mandića koji su na svoju adresu, odnosno u svoju zgradu i u svoj hotel prijavili veliki broj lica. Svi oni su prijavljeni pre juna 2023. godine, svi dolaze iz BiH, odnosno Republike Srpske i većina ih radi u nekim institucijama Republike Srpske.Da zaključim, ovo polovično rešenje je dimna bomba koja neće sprečiti izbornu prevaru koju danas spremate. Ovo rešenje, polovično rešenje će služiti samo za dve stvari, da relativizujemo krivičnu odgovornost onih koji su izbore pokrali u decembru da probate da omogućite Aleksandru Vučiću da uzvikne onda kada ga vratite u kampanju za neki dan, kako su svi zahtevi opozicije ispunjeni baš onako što je predsednik, što je šef poslaničkog kluba malopre i naglasio. Hvala.

Dame i gospodo poslanici, gospođo predsedavajuća, za manje od mesec dana smo po drugi put navrat-nanos okupljeni da raspravljamo o zakonu koji reguliše pitanje izbora dok traje izborna procedura.Želim, gospođo predsednice, da vas podsetim na jednu vašu obavezu, da izađem iz konteksta, to je član 28. Poslovnika o radu Skupštine, da ste dužni da donesete Poslovnik, odnosno kalendar rada ove Skupštine. Nedonošenje ovog kalendara vi ne samo da otežavate rad nama opozicionim poslanicima, već i svojim ljudima. Na taj način direktno utičete na rad pojedinih lokalnih samouprava.Evo, mi danas u Kragujevcu smo imali u 09,00 časova zakazanu zakazanu Skupštinu Grada Kragujevca i vaši ljudi, znači Skupština je otkazana, vaši ljudi nisu mogli da budu tu i naravno to je bruka za vas. Vi ste se obrukali, mi kao opozicija ćemo to iskoristi. Na kraju krajeva, posao opozicije je da vas lovi i čeka na greškama.Osnovno pravilo parlamentarne demokratije je da nema promene pravila igre dok se igra igra. Znači, okupe se deca na poljančetu i nikome ne padne na pamet da na poluvremenu promeni pravila igre.Znate, ja kao nastavnik matematike, najavim deci pismeni zadatak i ako promenim bilo šta, rok ili teme, odnosno na oblasti, odmah dobijem tužbu kod direktora, a nekad i bogami i predstavku Ministarstvu prosvete.Jedino ovde možemo da menjamo pravilo igre kad nam god to padne na pamet. SNS je prvo predao, odnosno raspisao izbore i predao izbornu listu, a onda smo raspravljali o Zakonu o lokalnim izborima i menjao i rokove. Približavaju se krajnji rokovi za predaju izbornih lista, odnosno za povlačenje istih, a mi raspravljamo o Jedinstvenim biračkom spisku.Da se vratim na birački spisak, da ne bi bila opomenuta kao moj kolega. Po meni je birački spisak preduslov da opšte izbora bude, znate. Nema urednog biračkog spiska, nema izbora. Idete u unapred izgubljenu bitku, znači da izgubite uludo glavu. To znači ili vam glava ne vredi ili je malo cenite.Tek uredimo birački spisak po meni su teme broj 2. i 3. su da kažem, i pitanje medija i pitanja pritiska ljudi u javnom sektoru i znači sve ono što utiče i konačno utiče na krajnji rezultat, odnosno na rezultate izbora.Postavljam pitanje - nije li ova izmena u stvari priznanje za Arenu i za Malu Krsnu? Da li zaista verujete, ja to pitam kolege i sa jedne i sa druge strane, da birački spisak možemo da uredimo u naredne tri nedelje? nedelje? Mene niko ne može da ubedi. Znači, ja ne verujem, to je procedura, taj proces koji traje, ja sam i prošli put rekla, to mora da traje da bi bio uredan najmanje pola godine i godinu

Ljudi prosto, udaju se žene, preseljavaju se, prelaze iz grada u grad i umesto da kaznimo krivce, odnosno one koji su manipulisali biračkim spiskom, mi kažnjavamo ljude.Postavljam pitanje - šta je garancija da neće biti antidatiranja? Znate, ako je neko sebi dozvolio tu, da kažem, tu privilegiju i drznuo se da šara po tom biračkom spisku, šta je garancija da neće biti antidatiranje u tom istom biračkom spisku?

kao što je Kragujevac? Šta se sa nama dešava? Jesmo li mi, da kažem, građani drugog reda? Znači, jedno poluvreme igramo po jednim pravilima, drugo po drugim pravilima. Mislim, neka nam ovo bude poslednji put zaista svima nama. Kolegama koji izlaze na izbore, ja želim da kažem, ne želim da budem maliciozna, želim uspeh, ali imam pravo na svoju sumnju. Hvala. **Ana Brnabić** Hvala vam.Reč ima Mila Popović. Zahvaljujem.Srbija se posle 189 godina od donošenja Sretenskog ustava našla u situaciji u kojoj naši zakoni ne služe ničemu osim da legalizuju i manipulacije. 189 godina kasnije odumire demokratija. Umesto da zakoni štite narodnu volju i integritet našeg izbornog sistema, oni ga potkopavaju.Srbiju, njenu državnost i demokratiju zaposela je organizovana grupa. Ta organizovan grupa je spremna da zarad svojih privilegija i fotelja, zarad svojih sebičnih interesa i nezajažljive potrebe da po svaku cenu ostanu na vlasti učini sve. Zbog tih svojih niskih, nečasnih, ali i protivzakonitih pobuda naša država se nalazi pred kolapsom.Ako neko prekraja narodnu volju, onda više nemamo državu koja je građena vekovima. Danas niko više ne zna koliko ljudi zapravo živi i glasa u Srbiji i u Beogradu.Ovo što ste izneli pred nas narodne poslanike danas nije ništa, nula, a proces koji treba da dovede do fer i poštenih izbornih uslova vodite po principu - laži i odlaži. Ne varate vi samo nas kao poslanike, vi varate milione građana naše Srbije.Fiktivna prebivališta ostaju nepromenjena, a fantomski birači slobodno šetaju po biračkom spisku i glasaju.Podsetiću vas da smo vaše mahinacije dokumentovali još krajem 2021. i početkom 2022. godine kada ste autobusima dovodili ljude iz Republike Srpske i prijavljivali ih na beogradske adrese iako u Beogradu ne žive. Ti ljudi će na junskim izborima moći da glasaju i kroje sudbinu onih koji zaista žive u Beogradu.Ovo je izdaja demokratije, ovo je sramota za našu zemlju.Fantomski birači će naravno i dalje biti u biračkom spisku. Zakon dozvoljava da onaj koji je već u biračkom spisku, a promeni prebivalište u poslednjih 11 meseci tu i ostane. Svi oni će ostati sa prebivalištem za neku novu krađu na nekim narednim izborima.Suština 12 meseci, 11 meseci, osam meseci od prijave prebivališta. Suština je da ljudi koji ne žive u Beogradu, koji ne žive u Srbiji, tu im nisu, da kažemo, centralne životne aktivnosti, nemaju pravo da glasaju na lokalnim izborima u Beogradu i u Srbiji. To je suština, makar oni bili prijavljeni i pre nekoliko godina, a znamo da od 2018. godine prijavljujete fantomske birače.Pošto vam je jasno da vas u Beogradu više ne žele, pošto ste shvatili da Aleksandar Šapić je nesposoban, bahat i nasilnik koji ne ume da vodi milionski grad, ali ume da građanima lomi telefone, vi ste morali da se sa 14 organizacija spojite, od Mirinih julovaca, Šešeljevih radikala, Slobinih socijlaista do naprednjačkih zavetnika kako biste sačuvali fotelju Aleksandru Šapiću a sebi privilegije.Zbog toga u ovoj izbornoj lakrdiji Stranka slobode i pravde neće učestvovati zajedno sa drugim nepokolebljivim strankama. Mi nećemo izdati demokratiju i nećemo pristati na sramoćenje Srbije. Novi izbori su neminovnost kao istinska reforma izbornog procesa, kada će se primeniti ODIHR preporuke i tada više neće biti lapanja, neće biti lova u mutnom i punjenja već prepunih naprednjačkih džepova. Tada će ovom narodu svanuti i ponovo će dobiti svoje dostojanstvo i ponos, a to vas, gospodo, naravno najviše i plaši. Hvala vam.

Imate još 15 sekundi ako hoće Peđa Mitrović da objasni kako je pre 2012. godine bilo sve divno. Moglo je za 15 sekundi.Pošto sekundi.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa?Reč **Aleksandar Jovanović** Dozvolićete mi, predsedavajuća, tj. predsednice parlamenta da se pre nego što pređem na temu dnevnog reda zahvalim kolegama iz SSP, iz Srca, iz NADE i svima onima koji zajedno izlaze na istoj listi

Koliko god mi bili različiti imamo zajednički cilj a to je da jednom za sva vremena sklonimo ovu lopovsku vlast iz naše Srbije, a to jedino možemo da uradimo zajedno i kada to budemo shvatili da koliko god da smo različiti i levi i desni, različitih orijentacija i programa jedino zajedno možemo da srušimo SNS. Na to sam pozivao od početka i evo i dalje pozivam da se ujedinimo ljudi.Sada da pređem na temu dnevnog reda. Ne znam, gospođo Brnabić, i vi svi koji vodite ovu državu ko ovu državu ko pravi spiskove i šalje one male listiće i poziva na izbore ljude? Ako bi mogli mog pokojnog Dimitrija, mog oca koji je umro pre 16 godina da više pozivate da glasa. Čovek je umro pre 16 godina. Ljudi, i dan danas dobija od kada je Vučić došao na vlast, moj pokojni Dimitrije, poziv da glasa. Sada mi objasnite kako je to moguće? Čovek jednostavno više nije živ, tako da vas molim da ga više ne pozivate jer je fizički onemogućen da glasa.Druga glasa.Druga stvar, razmišljam nešto …Gospođo Branabić, jel možete ovog što urla tamo da ga smirite malo, molim vas. Čovek se izbezumio, mislio da je ovi bojkotuju izbore, kada je čuo sada da ne bojkotuju izbore, čovek ne zna šta da radi.

vili.Dakle, ko se najviše raduje ovim izborima, ko zna kojim po redu,

i oni kažu super ponovo izbori, evo, dobili smo još po 1.000 dinara od Vučića. To je vaš opravdani metod. Najvećoj sirotinji dajete po hiljadarku, onima koje ste ucenili radnim mestima, koje držite po javnom sektoru, pretite otkazima, to ćete da nastavite da radite.Dakle, šta se dešava dalje? Nesumnjivo da će izmene ovog zakona i ovaj zakon doprineti da više ne možete da tumbate ljude iz Kruševca u Kragujevac, da tumbate ljude po Srbiji i da se bavite nomadskim izborima. To više nećete moći da radite, a ostaje veliki posao koji nas čeka, a to je da Srbi konačno oslobode svoj javni servis.Evo, bio prošli put ovde na razgovorima, to je deo takođe ove priče o poboljšanju izbornih uslova, došao Bujke na razgovor. Prvo Hil, koga ste pozvali, jer vam bitniji Hil od Bujketa, mada je i Bujke isto bitan, došao čovek nešto da razgovara, a o čemu da razgovara, da razgovara o tome da opozicija dobije vremena u informativnom programu RTS-a onoliko koliko je dobila na ovim izborima. Koliko je to opozicija dobila 17. decembra? Samo se vi smeškajte gospođo Brnabić, lepo vam stoji taj osmeh u uglu usana. Vrlo ste šarmantni.Dakle, sve bi bilo drugačije da ste vi nesnsnošljivi dobili 17. decembra na izborima u Beogradu, ali vi te izbore niste dobili i pored epske pljačke i pored toga što ste trpali ljude, prijavljivali ih da žive u trafostanicama, pa to Biba struja ne bi preživeo, to što vi radite.I pored toga što ste našli nove preletače, zaprao stare, jedna je stara, ona se zove Milica, Mica sa dva lica, Milica zavetnica, koja je na onim prethodnim izborima dala četiri svoja odbornika, pa ste vršili vlast u Beogradu iako ste dobili 70.000 glasova manje, pa ste našli ovde neke iz Mi – glas iz naroda, doktora ovog trećeg oka Nestorovića, ovog Jerkovića, Jerkovića koji je bio samostalni poslanik ovde, pa ste našli ovog Kena. Evo ga ovde, ovaj od Barbike muž, Ken. Sve bi to drugačije bilo i ne bi gospodin Jovanov, ovaj gutač žaba, morao da guta sad najveću žabu. Kako ste gospodine, jer krekeće nešto sa one strane? sve u redu?Kaže - nema veze krši se Ustav, kao njemu problem što se krši Ustav. Jovanovu problem što se krši Ustav, pa sam morao da progutam žabetinu. Popijte malo vode, jel krekeće nešto sa vaše strane.I tako sve u svemu, na kraju da završim, pošto smo rekli treba da se završi ovo, gospođo Brnabić može jedno pitanje? Može? Koja Koja je vaša tačna adresa prebivališta ili boravišta? Užička, jel? Nije. Gde je? Jovankina vila, preko puta Kristofera Hila, jel, na Dedinju? Samo se vi smejte gospođo Brnabić.Znači, građani Srbije, u ovoj zemlji biće bolje onog momenta kada Ana Brnabić prestane da boravi i da prebiva i da živi u Jovankinoj vili na Dedinju, epska pljačka svih vas koji ste puni kao brodovi i fejkujete ovde nekakve izbore. Ništa vi nećete ovde da promenite, doći će dan da vam ponovim, vama je smešno gospođo Paunović, takođe. Smešno vam je? Hajde smejte se malo da vas čujem, hajde. Neka vas čuje narod kako se smejete.Vidite građani Srbije svi ovi koji sede ovde i ovi koji su sedeli na prošloj sednici ovde, teški su milione evra, puni su kao brodovi, ne znaju šta će sa parama i smešno vam je naravno. Lako je iz Jovankine vile, iz bazena gospođo Brnabić smejati se građanima Srbije dok vam plaćaju grajanje za bazen. Vama je to smešno.Vidite ovako, ja sam do sada vama dužan, ne znam da li ste mi skinuli nešto sa kartice do sada, verovatno sam nešto prekršio, do sada ste mi skinuli samo za protekle dve sednice 40.000 sa računa. Samo da znate, doći će dan kada ćemo mi doći kod vas da vam ispostavimo sve računa, da kažete koliko vredi taj ugovor sa Ziđinom, koliko vredi Jovankina vila, da, da, sve što ste sakrili od naroda, naroda, koliko vrede svi vaši tenderi, koliko će da košta građane Srbije to što ćete im srušiti Sajmište, jer ćete da gradite sa Arapima ponovo neke velelepne hotele, a pojma nemam koliko to košta. Koliko će da košta rušenje simbola srpske države, Generalštab. Pitanje je šta ste vi nameračili, da srušite Generalštab, zamisli Jovanov da ustane iz groba Vojvoda Stepa, znaš šta bi ti radio? Progutao bi mnogo žaba.Dakle, gospođo Brnabić, trenutno boravite u Jovankinoj vili, kada budete boravili tamo gde vam je mesto, a to je Zabela, ovoj zemlji će biti bolje. Hvala lepo.

hvala za reč predsedavajuća. ljudska pristojnost osnovna.Gospodine Jovanoviću, to nije platna kartica, time ne možete ništa da platite. Ne pokušavajte u prodavnici to i ne mogu odavde da vam uzimam nikakav novac zato što imate opomenu, a ni nemate danas opomenu zato što sam vas pustila da široko radite šta god želite.Dobro, želite.Dobro, ljudi su se zabavili, nadam se i građani, svakako je dobro da vide koliko ste ozbiljni, koliko ste odgovorni, da li da glasaju za vas ili da ne glasaju za vas, ali to vam nije platna kartica, to vam je identifikaciona kartica za poslanika. Tako da ne možete time da platite.Izvolite gospodine

Ja bih samo hteo da kažem pošto imam reč, prvo hvala za reč predsedavajuća. Drugo smatram da je moj kolega Jovanović apsolutno u pravu kada ističe to da je po duplim aršinima. Neki se kažnjavaju, dok drugima je dozvoljeno da rade praktično šta hoće, ali pohvaljujem vašu nameru da probate da uvedete jednu drugačiju atmosferu u ovu Skupštinu. Za sada Za sada ide u redu, ali da se vratimo na suštinu, šta mi iz te Skupštine možemo kao građani da dobijemo.Pratio sam vrlo pažljivo kolege koje su govorile protiv ovog zakona i hteo bih da kažem da se sa mnogim stvarima koje su iznete zaista i slažem. ovaj zakon neće rešiti pitanje biračkog spiska. Neophodna je komisija za birački spisak koja će utvrditi ko je, koliko i kada vršio intervencije u biračkom spisku i približiti njegovo stanje realnosti.Mi insistiramo na formiranju ove komisije, prema konceptu i nacrtu koji je civilno društvo istaklo i smatramo da je to jedini ispravan način kako ova komisija može zaista i da uradi ovaj posao i da to jeste veći posao od onoga što je danas pred nama, ali smo smatrali da bi sa jednim ovakvim zakonom mogli da ograničimo ono što je SNS radio u prethodnih godinu dana, kada je postojao određeni pik tih aktivnosti.Da, oni su radili verovatno ova unošenja i ranije. Smatramo da bi ovim ipak mogli da ograničimo ono što su do sada uradili i barem da učinimo da naredni izbori budu više fer nego što su bili prethodni. Da li će ovaj zakon rešiti pitanje pritisaka na birače, o čemu ODIHR govorio, o čemu su posmatrači govorili? Ne, neće. Neće rešiti ni kupovinu glasača. Neće rešiti ni stanje medija, ali to su sve stvari na kojima insistiramo.Ovaj zakon konkretni, koji smo uspeli da nateramo vlast da prihvati, iako ga predlaže opozicija, treba da ograniči nešto što je bio jedan potpuno nov nov sloj prevare, ne znam ni kako da kažem, na prethodnim izborima, koji je učinio te izbore još gorim nego što smo uopšte mogli da pretpostavimo da bude.Stanje u ovom društvu, kriza koju je koju je izazvala ova krađa je ogromna zaista i to je zaista poražavajuće da mi opet moramo da pričamo o ovome. Zašto ne možemo da imamo normalan izborni proces, u kome kada glasate taj glas ode onima koji su ga zaslužili, kome ljudi veruju? Pa zato što, kada bi tako bilo, ova vaša grupacija bi bila odavno zaboravljena u Srbiji i davno bi joj videli leđa. Jasno je da time što ste oteli institucije i što kradete izbore i što kontrolišete medije, zapravo zadržavate vlast.Ipak, vlast.Ipak, uprkos tome, mi vam se povlačiti nećemo. Gde god se otvori prostor da stanemo i borimo se, to ćemo raditi. Nećemo vam dati nijednu ulicu, nijedan grad, nijednu opštinu, da ga uzmete bez borbe, a optimizam mi uliva, kao što sam već rekao, činjenica da u brojnim opštinama na prethodnim izborima je opozicija već imala većinski osvojen broj mislim da je ovaj zakon, uprkos svoj ovoj krizi i problemima sa kojima se suočavamo danas, korak u dobrom pravcu. Zato smo ga predložili. Predložio ga je veliki broj organizacija, predložio ga je veliki broj koleginica i kolega i ja mislim da je ovo dobra stvar koju ćemo podržati, jer smo je i predložili, a argumente kolega koje su govorile protiv novog zakona, koje su govorile o teškoj situaciji koju imamo u društvu apsolutno poštujem i apsolutno uvažavam, samo mislim da nam je različit vid borbe nešto što nas razdvaja. Ali kao što je moj kolega Jovanović govorio, nas ujedinjuje želja da ovom državom ne vladaju ljudi koji se svakodnevno ogreše o zakon i koji ovu zemlju zaista na mnoge štetne načine vode, što je dovelo do onih posledica koje vam se ne sviđaju kada ih ponovim, a ja ću ih ponavljati dok god ih ne rešimo.Srbija je zemlja sa najvećim ekonomskim nejednakostima ili jednim od najvećih u Evropi. Ljudi umiru od zagađenja, otpadne vode se ne prečišćavaju, ne ulažemo u energetsku efikasnost, mladi odlaze. Dakle, sve su to problemi koji su direktno povezani sa time što kradete izbore. Hvala.

Hteo bih najpre nešto što je u vezi sa izbornim uslovima, a što je trenutno aktuelno, a na šta bi trebalo da reagujemo svi koji se borimo za slobodne i poštene izbore, a to je nedostupnost opštinskih javnih uprava i

politički pritisak, da notari ne vrše svoju dužnost. I to je direktno kršenje Ustava, član 5. stav 4, gde političke partije uzurpiraju državne institucije, pa i šire od toga. Dakle, još jednom molim, da ljudi ne bi upadali u te institucije, da ne bi morali na drugi način da se bore za svoja prava, da se prekine sa političkim uticajem.Što se tiče niza iznetih ove primedbi i sugestija i raznih predloga, moram da kažem da se sa mnogima od njih slažem i da su mnoge od njih veoma korisne i da mi je veoma žao što neke kolege koje su ostale u parlamentu da bi se borile institucionalno, a nisu učestvovale u borbi za izborne uslove, jer da su učestvovali u borbi za izborne uslove, učestvovali u ovim razgovorima, izneli ove argumente, verovatno bi ovaj zakon bio kvalitetniji, verovatno bi bio bolji, jer ima toliko korisnih sugestija.Što se tiče toga da će ovaj zakon biti neki zaklon za ne znam šta već, ne, mi smo svesni u šta ulazimo. Izborne krađe je bilo, izborna krađa je potvrđena, to nema nikakve dileme. Ovaj zakon bi trebalo da amortizuje negativne posledice negativne posledice onoga što se dešavalo i da za predstojeće izbore 2. juna amortizuje negativne efekte onoga što se dešavalo ranije. To je, dakle, iznuđeno, privremeno, korak u dobrom pravcu, ali nije dovoljno. Niko ne može da kaže da posle ovog zakona sve će biti super, sve je u redu. Nije i neće, ali će biti korak u dobrom pravcu i amortizovaće se, otkloniće se neki u značajnom delu negativni elementi onoga što je bilo u decembru mesecu.Ono što je takođe veoma važno jeste da je očigledan bio pokušaj vladajuće većine da među nama koji smo u opoziciji i različito gledamo na borbu za izborne uslove, da se baci neka vrsta da se međusobno raspravljamo na tu temu. Naše kolege koje drugačije misle nisu naši protivnici. Vi ste naši protivnici. Ono što mi u ovom trenutku različito gledamo na vrstu borbe koju treba da vodimo za izborne uslove ne znači da smo međusobno protivnici, a kamoli neprijatelji.Naprotiv, postoje mnogi primeri gde čak i u ovim uslovima jako dobro sarađujemo, recimo, u Ivanjici imamo koaliciju sa onima koji ne izlaze na izbore, a to je SSP. U Užicu imamo koaliciju sa onima koji ne izlaze na izbore, a to je SRCE, a u Novom Sadu imamo koaliciju i sa jednima i sa drugima, a i i sa koalicijom NADA. Uzgred budi rečeno, neke od ovih koji ne izlaze na izbore nemaju problem sa notarima u Rumi, dok mi koji izlazimo na izbore imamo problem sa notarima u Rumi. To je mali problem.Prema tome, ovo je čak i jedna vrsta zgodne prilike da za takve liste gde ima i jednih i drugih, i onih koji su za bojkot i onih koji su za izlazak na izbore, glasaće svi, i oni koji su za bojkot glasaće zbog onih koji su za bojkot, a oni koji su za izlazak na izbore glasaće za one koji su za izlazak na izbore.Jasno je da se ovim ne daje nikakav legitimitet bilo čemu. Niko ne može da da legitimitet neregularnosti, nepravilnosti i brutalnoj krađi. To ne može niko da da, čak i da hoće. Ne možete vi vašim prisustvom u trenutku pljačke da dajete legitimitet toj pljački. Možete samo da budete nemi svedok ili da budete onaj koji želi da spreči tu krađu. O tome se radi.Ono radi.Ono što sam takođe hteo da kažem, izbori neće biti ni slobodni, ni pošteni. Oni neće biti takvi. Mi to znamo, mi ne kažemo građanima da će biti takvi. Oni kada bi bili takvi, oni bi bili istorijski. Kada budu takvi, promeniće se i većina u ovom parlamentu.Što se tiče samih primedbi na izborni zakon, bilo je da se time ugrožava izborno pravo jer odredba koja se odnosi na to da oni koji su prijavljeni posle 3. jula neće moći da glasaju na ovim izborima, jeste ugrožavanje prava onih koji su regularno promenili prebivalište i žele da glasaju tu gde su sada.Tačno je da ima i takvih, tačno je da se njima ne ugrožava, niti uskraćuje izborno pravo. Otežava im se. To jeste tačno, ali zbog mnogo više cilja. A, viši je cilj da se ne ugrožava mnogo veći broj ljudi, pravo mnogo većeg broja ljudi čija su prava ugrožena migracijama koje nisu prirodne, koje nisu normalne, nego su migracije zbog toga da bi se promenila izborna volja u određenoj lokalnoj sredini.I zbog toga zbog toga je sasvim ispravno da se nađe u ovom zakonu ta odredba i sasvim je ispravno da ona može da važi retroaktivno, jer Ustav to dozvoljava kada je u pitanju javni interes. Nema većeg javnog interesa od zaštite od zaštite prava građana na slobodne i poštene izbore. Na njima sve počiva. I vladavina prava i sama država.Na kraju bilo je pitanje oko uvida. Insistirali smo, tačno je, da komisija bude izabrana uz pomoć zakona jer će imati veću snagu, težinu, ali je takođe tačno da će u međuvremenu pripadnici radne grupe za kontrolu izbornog procesa, a to su i članovi opozicije i članovi vladajućih vladajućih stranaka, ali i pripadnici ne vladinog sektora, moći da kontrolišu izbore, a ne tako što im se da papir, nego što će moći stvarno da kontrolišu taj proces.Na kraju, sasvim bi se složio sa kolegom koji je govorio da mi nemamo poverenja u vas. Nemate ni vi u nas. Mi imamo mnogo, mnogo razloga što nemamo poverenja u vas i što vas ne smatramo kredibilnim partnerom, ali bi ovo mogao da bude korak u dobrom pravcu i dobar test da vidimo da li ovo ide stvarno u onom pravcu koji žele građani Srbije. Mi ovde zastupamo neke građane Srbije. Oni žele da imaju uređenu državu i društvo pravde. Hvala vam.

od 1. do 5. dnevnog reda.Idemo sada na pretres u pojedinostima.Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, Tijana Perić Diligentski, Dragan Delić, Slobodan Cvejić, Tatjana Marković Topalović, Slobodan Ilić, Slobodan Petrović, Verica Milanović, Marinika Tepić, Dragan Đilas, Goran Petrović, Peđa Mitrović, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Irena Živković, Jelena Spirić, Željko Veselinović, Sonja Pernat, Dušan Nikezić, Dalibor Jekić, Branko Miljuš, Mila Popović, Tatjana Pašić, Đorđe Đorđić.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 7. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na

Poštovani građani, poštovane kolege poslanici, poslanička grupa „Srbija centar srce“ podnela je amandman na Zakon o dopunama Zakona o Jedinstvenom biračkom spisku, na član 1. gde predlažemo da se nakon stav 1. doda stav 2. koji glasi.„Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će na svojoj VEB prezentaciji objaviti Jedinstveni birački spisak za područje svake jedinice lokalne samouprave sa brojem i inicijalima birača upisanih upisanih u birački spisak po svakoj stambenoj jedinici, domaćinstvu i ove podatke će ažurirati jednom mesečno“.Razlozi za ovakav amandman su više nego očigledni. Izbori koji su se održali 17. decembra su jasno pokazali da smo imali velike probleme sa fantomskim biračima. Ja dolazim iz Kraljeva. Sandučići u stambenim zgradama su bili zasuti biračkim listićima ljudi koje ni stanari, ni upravnici zgrada ne znaju ni da postoje.Podnosili smo krivične prijave, tražili objašnjenja. Nikakve odgovore nismo dobili. Ovaj predlog omogućava da građani u svakom momentu mogu izvršiti uvid u birački spisak i videti ko je to prijavljen u njihovoj stambenoj jedinici, odnosno domaćinstvu.Javna dostupnost ovih podataka bi omogućila uvid i smanjila mogućnost malverzacija za neki naredni period. Usvajanjem ovog amandmana daleko sveobuhvatnije bi se rešili problemi koji postoje u izbornom procesu. Na ovaj način bi rešili i druge probleme. Nije problem u biračkom spisku samo promena mesta prebivališta. Problem su i prijavljena lica koja su davno preminula, problem su nepostojeće adrese na kojima je prijavljen veliki broj građana, tako da bi na ovaj način sve ove nepravilnosti bile vidljive.Zahvaljujem. Hvala.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Dragan Đilas, Goran Petrović, Peđa Mitrović, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Irena Živković, Jelena Spirić, Željko Veselinović, Sonja Pernat, Dušan Nikezić, Dalibor Jekić, Branko Miljuš, Mila Popvić, Tatjana Pašić, Đorđe Đorđić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, Tijana Perić Diligentski, Dragan Delić, Slobodan Cvejić, Tatjana Marković Topalović, Slobodan Ilić, Slobodan Petrović i Verica Milanović.Da li neko želi

da se dodaju novi stavovi 3, 4, 5 i 6. koji glase : birač kome je prijavljeno prebivalište u jedinici lokalne samouprave odnosno u gradskoj opštini nakon 3. jula 2023. godine, ujedno i stvarno prebivalište, nadležnom organu može dokazati zakonitost svog prebivališta u skladu sa propisima, kojima se uređuje prebivalište i boravište građana.Republička izborna komisija se stara o primeni stava 1. ovog člana, svaki član RIK, ima pravo uvida u bilo koji podatak u jedinstvenom biračkom spisku uključujući i proveru stanja, promena u njemu od 2012. godine, njemu od 2012. godine, RIK na predlog ovog svog člana po službenoj dužnosti vrši reviziju jedinstvenog biračkog spiska uključujući i upis brisanja, izmene i dopune ili ispravke u njemu.Naime, usvajanjem ovog amandmana bi anulirali utisak koji se javio i okome su naše kolege prethodno govorile da se vrši generalizacija, odnosno da su sve promene koje su se odigrale u promenama prebivališta, koje su se odigrale u prethodnom periodu, nezakonite, ali i da predstavljaju zloupotrebu što nije tako.Na ovaj način usvajanjem ovog amandmana omogućili bi svojim građanima koji su svoja prebivališta promenili na zakonit način, u jednoj zakonitoj i jednostavnoj proceduri i dokažu i ostvare pravo na glasanje.Takođe usvajanjem ovog amandmana, došli bismo do toga da postoji organ koji će imati nadzor i izvršna ovlašćenja koji bi kontrolisao sve podatke koji se nalaze u jedinstvenom biračkom spisku, a po nama je za to najmerodavniji da bude RIK.Republička izborna komisija bi svojim članovima mogao da da ovlašćenja da na predlog svakog od njih vrši reviziju jedinstvenog biračkog spiska čime bi omogućili i stvorili mehanizam da se promene i izmene u biračkom spisku kontrolišu.Zahvaljujem.Republička

promenili sve naprednjake i doveli nove, a zapravo politika ostaje ništa, odnosno ništa se suštinski ne menja.Ja bih htela da vas upoznam sa jednom situacijom koju smo mi imali u Nišu, pre ovih decembarskih a to je da je kod nas došla jedna žena sa papirićem da je na njenoj adresi prijavljeno lice koje ne živi tu. Podneli smo krivičnu prijavu 9. januara, protiv tog lica i protiv "NN" službenog lica, kada je tužilaštvo odgovorilo da su pokrenuli predistražni postupak. U tom predistražnom postupku je došlo do toga da je tehničkom greškom, slični su nazivi ulice, lice umesto na svojoj adresi prijavljeno na tuđoj, što se dešava.Ono što je strašno strašno jeste da se to lice i danas, 10. maja, vodi na adresi kod te žene i u biračkom spisku je na istoj adresi. Kako? Tako što Uprava za građanska stanja, nadležna za birački spisak, ne može bez rešenja iz Ministarstva unutrašnjih poslova da to lice skloni iz biračkog spiska, spiska, a MUP od novembra do danas ne reaguje na zahteve koje ta žena upućuje.Mene sad interesuje, ako to jedno lice se odjavljuje od novembra do današnjeg dana, kako ćemo tačno da iskontrolišemo i skinemo, odnosno vratimo ljude koje ste dovlačili u gradove i opštine gde se izbori održavaju za manje od tri nedelje? To je nemoguće.Sa druge strane, koja će to komisija uspeti da za ovako kratak rok, recimo, utvrdi kako je tačno moguće da na adresi Mokranjčeva 22 u Nišu, u stanu od 36 kvadrata, bude prijavljeno 92

vlast, opozicija i civilni sektor realno na terenu kontrolisati gde je ko prijavljen i gde ko živi, kako birački spisak ne bi ličio na kupusarnik nego na birački spisak i kako bismo napokon imali iole normalne uslove da idemo na izbore i da glas građana Nišlija, Leskovčana, Beograđana, zaista vredi.Do tada, mi ćemo imati farse, vi ćete se žaliti da ne možete da slavite svoje krađe, vrtećemo se u krug. Ali, ja sam sigurna da će doći vreme, to znate predsednice i vi, da ćemo morati jednom da sredimo taj birački spisak, ne zbog nas, ne zbog vas, već zbog generacija koje dolaze, jer one ne zaslužuju da žive u ovome što smo od naše države napravili. Hvala.

Lazović** Da ispratimo tradiciju, predsedavajuća, da pokušamo da ipak ne dobacujemo tako, član 100, ako želite da učestvujete, znate šta treba.

u duhu ovog amandmana, predsednice Narodne skupštine, koji se tiče jasnih predloga da se proces nadzora biračkog spiska sprovede na drugačiji način nego što je predviđeno ovim Predlogom zakona, kolege sa druge strane su puštali neke krike i buku, pa ću sada iskoristiti priliku u čemu mi vidimo i dobar duh ovog amandmana i u suštini ono što zaista može da promeni.Ja

sa nelegalnim kriminalnim transferom birača iz drugih opština u grad Beograd ali i druge gradove, i ne samo, ponavljam, iz Republike Srpske, čak je to mnogo manji deo. Dakle, "Cicko" je samo egzemplar, nije "Cicko" opšta pojava toliko, nažalost građana Srbije.Ono Srbije.Ono što je činjenica jeste da kada smo to uočili odmah smo, takođe uz pomoć eksperata, statističara iz Demokratske stranke, uvaženi kolegas, utvrdili da je, ponavljam, od 2022, do momenta kada je ovaj julski rok određen, 44.660 birača nelegalno stavljeno u birački spisak.To se radi, poštovani građani, na način da se iz biračkog spiska vade ljudi koji su nažalost preminuli, ali i ljudi koji su bili "pasivni" u više izbornih ciklusa. Tako se stvara, poštovani građani, da bi narod razumeo, lažna slika da se birački spisak nije značajno uvećao.U međuvremenu ste posle izbora i izborne krađe u decembru krenuli ljude neke, ne sve, da vadite i vraćate na stara prebivališta.Dakle, nema tu mnogo kombija, odmah da objasnim. Sada je stvar u tome što ste možda vadili ove iz Male Krsne, vraćali ih u Malu Krsnu, ove sa Voždovca vraćali ih tamo odakle ste ih doveli, iz Kovina u Grocku itd. vraćali ih a sada, po ovom predlogu zakona, ih vraćate u Grocku, na Voždovac i na ostala mesta, što suštinski vama sjajno odgovara, kao što vam sjajno odgovara i situacija u kojoj ćete moći da uskliknete sa ljubavlju i divljenjem kako ste vi sada pobedili i da ste dobili legalitet i legitimitet na ovim izborima, a niste.Prozreli smo vas odavno. Važno je da što više građana čuje i vidi i donese samostalan zaključak da li su ovo izbori.Mi smo jasno rekli nadzor nad biračkim spiskom i promene u biračkom spisku, intervencije u biračkom spisku, ako hoćete revizija biračkog spiska, može da se vrši jedino komisijski, ali mora da ima izvršna ovlašćenja. Zato smo tražili tu komisiju. Tražili smo upravo zbog ove situacije gde će sada naše kolege iz opozicije koje učestvuju na ovim izborima, uključujući i ljude iz CRTA-e, uključujući i ljude iz SNS da dobiju papir gde će iz MUP-a i iz drugih državnih organa da kažu – evo, vidite, ovo smo po osnovu predloga izmena Zakona o biračkom spisku. Sada je došlo do određenih promena numerički. Evo, sada imate ovde 2.762 manje upisana, jer smo ih vratili na staru adresu i oni će, ponavljam, da se nagnu nad sto i da izvrše uvid na ono što ste im vi stavili na papir da piše. Nema nikakve šanse da oni izvrše proveru onoga što vam vi na tacni budete predstavili.Građani Srbije, uopšte nije bitno šta sada vi mislite o ovome šta ja pričam. Bitno je da građani znaju da se krađa izbora nastavlja, da se nastavlja pritisak, da se nastavlja kupovina glasova, da se nastavlja zloupotreba medija, da ne kažem neku težu reč, da se nastavlja masovno ispijanje „Hajneken“ piva u Smederevskoj Palanci samo sada sa značkom vlasti, da će „Cicko“ biti vaše srednje ime, da će „Cicko“ zauvek biti ljaga koju ste bacili na lice ovog naroda.Zato nema izbora 2. juna i zato, ljudi, morate shvatiti da ono što predlažemo i što je u neku ruku ovim amandmanom predloženo, vi znate da koristim vreme grupe, jeste upravo to da pokušamo da vas onemogućimo i da vam damo, gospodine Jovanov, tu sjajnu priliku da jednom u istoriji od 2012. godine izađete na prave izbore, a ne na lažne, da jednom od 2012. godine imate pobedu ako ste je zaslužili na slobodnim izborima, po zakonu, ali vi nećete, odbijate to.Vi to.Vi nećete da vaša slavlja budu veličanstvena, legitimna, nego lažna, stiroporska. Samo to ste zaslužili. Ovo vas neće izvući. Čekaju vas sve popravke dok Srbiju ne dignemo iz pepela i blata u koje ste ga bacili. Dobro.Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Dragan Đilas, Goran Petrović, Peđa Mitrović, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Irena Živković, Jelena Spirić, Željko Veselinović, Sonja Pernat, Dušan Nikezić, Dalibor Jekić, Branko Miljuš, Mila Popović, Tatjana Pašić i Đorđe Đorđić.Da li neko želi reč? (Ne.)Pošto smo završili pretres o svi amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem petak, 10. maj 2024. godine, sa početkom u 18.30 časova kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije.Hvala Hvala